nastavljamo sa sjednicom i raspravom o - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 305 Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, zdravstvo i socijalnu skrb. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Dražen Jurković će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče, uvaženi zastupnici. Dakle, Hrvatski sabor je u rujnu 2008. godine donio Zakon o sanitarnoj inspekciji koji je stupio na snagu sa 1.1. ove godine, dakle u ovim izmjenama i dopunama zakona se radi o usklađenju odredbe o iskopavanju, prijenosu i prijevozu umrlih osoba te provedbi inspekcijskog nadzora koje se usklađuju sa odredbama Zakona o sanitarnoj inspekciji. Zatim ovim izmjenama se uređuje slanje obavijesti o pojavi zarazne bolesti, epidemije ili druge opasnosti po zdravlje od međunarodnog značenja koju prema međunarodnim propisima Hrvatski zavod za javno zdravstvo upućuje u IHR sustav ranog uzbunjivanja Svjetske zdravstvene organizacije, uz istodobno upućivanje i u mrežu za rano obavještavanje Europske unije te se uređuje način slanja obavijesti u skladu sa dokumentima Europske komisije ili posebnim službenim zahtjevima. I također, u ovim izmjenama i dopunama zakona, u ovom zakonskom prijedlogu uvodi se instrument kontrole mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom. Evo, to bi bilo sve. Ja zahvaljujem i prihvaćamo amandman Odbora za zakonodavstvo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, predsjednik odbora, gospodin zastupnika Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb je na svojoj 21. sjednici raspravio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kao matično radno tijelo uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja upoznao je članove odbora sa razlozima za izmjene i dopune postojećeg zakona. Na prvom mjestu, to je daljnje usklađivanje domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom novi ustroj sanitarne inspekcije u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi iskazuje i iziskuje usklađivanje s odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Također, sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o područnoj i regionalnoj samoupravi usklađuju se i odredbe Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. U raspravi članovi odbora poduprli su izmjene i dopune rečenog zakona. Predloženi instrumenti kontrole mikrobiološke čistoće, površine postrojenja, opreme, uređaja, pribora, prijevoznih sredstava i ruku osoba ocijenjene kao iznimno važan epidemiološki mehanizam u sprječavanju i suzbijanju zaraznih bolesti. Ovaj način kontrole i nadzora nad higijenskim uvjetima u objektima pod sanitarnim nadzorom jedini je objektivni način utvrđivanja higijenskog stanja nekog objekta. Nakon opširne rasprave, članovi odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za zakonodavstvo, predsjednik odbora gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora je na 53. sjednici održanoj 24. ožujka 2009. godine raspravljao o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti s Konačnim prijedlogom zakona, a koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 18. ožujka 2009. godine. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku. Na tekst konačnog prijedloga, odbor podnosi sljedeći amandman Dakle u članku 11. riječi: "ovaj Zakon stupa na snagu 8. dana od dana objave u "Narodnim novinama", osim odredbe članka 1. ovog Zakona koja" zamjenjuje se riječima: "ovaj Zakon objaviti će se u "Narodnim novinama"". Uz obrazloženje. Naime, dan objave ovog zakona u "Narodnim novinama" nije određen niti odrediv, a jednako tako ni dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovnih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba. Da bi se otklonila moguća situacija da jedan članak, odnosno dio odredbe jednog članka stupi na snagu prije samog zakona, amandmanom se dorađuje izvješće. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti sa Konačnim prijedlogom zakona. Zarazne bolesti i nadzor nad zaraznim bolestima predstavljaju danas jedan od zdravstvenih prioriteta Republike Hrvatske, što je naglašeno u Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. U nadzoru sudjeluju mnogi čimbenici zdravstvenog sustava, a i mnogi izvan zdravstva, a sve s ciljem da se bolesti preveniraju, prate, dijagnosticiraju i ispravno liječe i suzbijaju. Stanje zaraznih bolesti u Republici Hrvatskoj razmjerno je povoljno. Međutim, epidemiološku situaciju, kažu epidemiolozi, moramo smatrati i potencijalno nesigurnom i izravno ovisnom o daljnjem neprekidnom protuepidemijskom i preventivnom radu. Naime, zna se da postoje određeni rizični čimbenici, među njima još uvijek prisutne posljedice raznih razaranja, ratne i poratne migracije ljudi, ponegdje nezadovoljavajuće higijensko-sanitarne razine, osobito u pogledu odlaganja otpadnih tvari i drugo. Danas stanje zaraznih bolesti izjednačuje Republiku Hrvatsku sa razvijenim zemljama Europe i svijeta. Stanje zaraznih bolesti u Republici Hrvatskoj redovito se prati pomoću individualnih prijava zaraznih bolesti, prijava epidemija, izvješće o provedbi programa masovne imunizacije a na osnovu tih podataka Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo procjenjuje epidemiološku situaciju. Ovaj prijedlog zakona dopunjuje se novim člankom u skladu sa međunarodnim zdravstvenim propisima a kojima Hrvatski zavod za javno zdravstvo obavijest o pojavi zaraznih bolesti, epidemije i drugih opasnosti po zdravlje od međunarodnog značenja šalje u sustav ranog uzbunjivanja Svjetske zdravstvene organizacije uz istodobno upućivanje i u mrežu za rano obavješćivanje uz naših stanja obavijesti u skladu sa dokumentima Europske komisije ili posebnim službenim zahtjevima. U skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi uređeno je i ovim zakonom da sada općinski načelnik, gradonačelnik, župan odnosno gradonačelnik grada Zagreba donosi godišnji program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti. Danas smo svjedoci infekcije primjer norva virusima, …/Govornik se ne razumije./… a njime se mogu kontaminirati radne površine, oprema, uređaji, ruke, osoblje itd. Stoga je nadzor nad higijenskim uvjetima u objektima izuzetno važan a ovim zakonom je određeno da ministar za zdravstvo pravilnikom pobliže određuje objekte, učestalost kontrole i normativne mikrobiološke čistoće objekta što je do sada bilo u Zakonu o hrani. 2008. godine ovaj Visoki dom donio je Zakon o sanitarnoj inspekciji u skladu sa novim ustrojem Sanitarne inspekcije u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi uređuje se i ovim zakonom, prijenos i prijenos umrlih na temelju sprovodnice koju izdaje sanitarni inspektor uz poseban osvrt i na suglasnost ministarstva ako je osoba umrla od zaraznih bolesti a prenosi se iz inozemstva u Republiku Hrvatsku. Klub Hrvatske demokratske zajednice vjeruje da će ove izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti doprinijeti održavanju povoljne epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj kao i do sada. (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HNS-a gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite.

zakona i mi ćemo ga podržati s time da želimo ipak neke stvari podvući i reći što nije rečeno u obrazloženju samoga zakona. Naime, ovaj zakon koji imamo danas na klupama nije samo usklađivanje sa Zakonom o sanitarnoj inspekciji kako i sa Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi. U ovom zakonu ima još novela koje smo trebali odraditi, budimo pošteni, u rujnu mjesecu prošle godine kada smo imali Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u obliku P.Z.E. priče. Prema tome, to ste nam trebali reći. Očito je napravljen propust tada i sada usput i korigiramo i te nedostatke koje smo tada trebali napraviti. Evo konkretno o čemu se radi. Način na koji će Hrvatski zavod za javno zdravstvo slati podatke i kome će ih slati, to je sasvim logično da budemo umreženi i prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ali i prema europskim institucijama odnosno službama Europske komisije. To sada reguliramo a prije samo četiri, pet mjeseci to smo ispustili i nismo napravili. To je svakako dobro, to treba napraviti ali onda recimo što je što. Naime, ako Europa želi korektno odrađivati posao to znači i organizirati zajedno preventivne mjere da bi se spriječile određene zarazne bolesti odnosno kada se one pojave onda zajedno organizirati kvalitetne protuepidemijske mjere, onda moramo ovako raditi kako je sada konačno i predloženo. Vezano uz mikrobiološku čistoću također nekoliko riječi. Dobro je da sada to uključujemo u ovaj zakon jer je to jedini način da se objektivno vrednuje u biti čistoća u nekom objektu, na rukama, kod osoblja itd., prema tome to je u redu. Ono što možda, ja barem ne mogu iščitati iz ovog prijedloga zakona pa ćemo čuti i molimo državnog tajnika da nam obrazloži o čemu se točno radi odnosno kako će se to u praksi realizirati. Ovdje stoji čitam u članku 39.a "Kontrola mikrobiološke čistoće može se provoditi i u drugim objektima ako postoji epidemiološka indikacija.". Naime, tko će biti taj tko će odlučiti da li postoji epidemiološka indikacija. Moramo znati, ovdje nam nije potpuno jasno. Vjerojatno se to dade lako administrativno organizacijski riješiti ali nam nije rečeno kako. Nadalje, u tom istom članku 39.a stoji pravilnik kojim će se pobliže odrediti objekte, učestalost kontrole i normativi mikrobiološke čistoće donosi ministar. Opet, ministar ne mora biti stručnjak za to područje, ne mora poznavati to područje. Također nas zanima tko će to biti, koja su to tijela, organizacije, institucije, ustanove koje će ministru sugerirati prijedlog rješenja vezano uz ove inicijative koje će on ovdje morati poduzimati. Nadalje, sama sanitarna inspekcija. Mi smo pozdravili Zakon o sanitarnoj inspekciji, mislim da je to veliki korak naprijed, da je to jednostavno približavanje europskim standardima. Ta struka je vrlo značajna, vidimo koliko joj značaj daje Europska unija, i mi spominjemo isto tako tu inspekciju u članku 3., 4., 5., 8., 9. pa iz toga proizlazi naše pitanje da li su sanitarni inspektori dio zdravstvenog sustava Republike Hrvatske. Mislimo da je ovaj postupak usklađivanja sa pravnim aktima i stečevinama Europske unije otklonio svaku sumnju u to da oni to jesu. Iz tog razloga jasno postavljamo ponovo pitanje zašto onda sanitarnim inženjerima ne nađemo mjesto pod krovom zdravstva. Mislimo da bi to bilo korektno, mislimo da bi na taj način imali jedan sustav, jedinstveni sustav koji bi mogao bolje organizirati i koordinirati posao koji je pred nama. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Mirando Mrsić. Izvolite.

da se zarazne bolesti referiraju na jedno mjesto i to je nešto što nas čeka u životu i što nas čeka u budućnosti jer zarazne bolesti nisu tako rijetke. Nama se čini da jesu a one i dalje predstavljaju veliku prijetnju čovječanstvu i u tako ne davnoj prošlosti i kuga, i kolera, i španjolska gripa i velike boginje odnijele su veliki broj života i to još uvijek je u kolektivnom pamćenju u čovječanstvu. Evo u ovih 10-ak minuta ili manje moje diskusije u svijetu će otprilike oko 330 ljudi umrijeti od neke zarazne bolesti. One su uvijek predstavljale veliku prijetnju i pokosile su golemi broj života. Ono što smo napravili u medicini sa cijepljenjem i procjepljivanjem da zarazne bolesti nisu više onakav bauk, međutim još uvijek u kolektivnom pamćenju postoji evo jedan primjer iz života da ljudi nakon cijepljenja ostavljaju rukav otvoren otvoren da se cjepivo osuši. Još uvijek su nam u pamćenju velike boginje i onaj način cijepljenja od velikih boginja. Isto tako još uvijek je u kolektivnom pamćenju i strah od cijepljenja o tetanusu. Iako danas se upotrebljava humani, hiperimuni humani antitetanus serum, još uvijek narod misli da se od cijepljenja protiv tetanusa može umrijeti, da se može dobiti anafilaktički šok. To samo govori koliko su zarazne bolesti duboko ukorijenjene u narodu i koliko imaju veliko značenje u ponašanju suvremenih ljudi. Isto tako dovoljno je čuti da netko ima prehladu, a u strahu smo od ptičje gripe, pa se isto tako desilo da je na aerodromu u Zagrebu sletio avion, bio je Kinez koji je bio prehlađen i mi smo ga onda kako nije nitko znao jezik, automatski ga s policijom proveli u Kliniku za infektivne bolesti. Evo o tome kako je strah od ptičje gripe i strah od zaraznih bolesti u narodu ukorijenjen. Isto tako sjećate se one afere sa antraksom i sa tim pismima u kojima su bile te spore antraksa, pa evo još jedan primjer kako se narod ponaša, građani su nosili svoja osobna pisma u poštu u gumenim rukavicama da ne bi slučajno dobili spore antraksa. Sve to govori da zarazne bolesti su još uvijek strah i trepet i da Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti treba prići vrlo ozbiljno. I ja mislim da ga u ovom trenutku treba na neki način osuvremeniti i prilagoditi suvremenim stremljenjima, pogotovo u Europi i kod nas. A kakvo je zapravo stanje zaraznih bolesti u Hrvatskoj? a isto tako iskorijenjena je malarija, davno 1954. godine. bjesnoće nemamo od 1964. godine, rediciranje trahom, lepra. Sve to govori da je Zavodi za javno zdravstvo, odnosno epidemiološka služba u Hrvatskoj radila izuzetno dobro. Isto nam je niska učestalost klasičnih spolnih bolesti, kao sifilisa i gonoreje, a ADIS se sustavnim mjerama održava na vrlo niskoj razni. I nadamo se da neće biti epidemije kao što je bila u zemljama Zato je u svakom slučaju zaslužena duga tradicija javnog zdravstva i sustavni rad na prevenciji i suzbijanju zaraznih bolesti. ono što bi u budućnosti trebalo razmisliti, je razmisliti na koji način epidemiološku službu prilagoditi suvremenim izazovima, posebno izazovima kao što je SARS ili pandemijska gripa, ili ili nekakve druge bolesti koje nas čekaju kao što su prionske bolesti. I ono što ja smatram da bi u samo, to je gospodin državni tajnik je tu koji je inače iz Zavoda za javno zdravstvo, treba razmisliti o tome da li Hrvatska u ovom trenutku treba centar za kontrolu bolesti. Zavodi za javno zdravstvo i organizacija Zavoda za javno zdravstvo sa epidemiološkom službom su jedan relikt prošlosti i oni su bili organizirani u ona vremena kada smo imali onakve tipove bolesti koje su u Hrvatskoj bile proširene, a danas se susrećemo sa nekim drugim bolestima koje su i opasnije, i teže ih je spriječiti, a pogotovo liječiti. U svakom slučaju u prvom redu govorimo o eventualnoj pandemijskoj gripi. Europa se sprema na to, Hrvatska se isto sprema na to pitanje, koliko dovoljno se organiziraju krizni stožeri. Međutim fali po meni jedna krovna organizacija, a krovnu organizaciju Europa ima, ima je Amerika, a to je Centar za kontrolu bolesti s kojima bi mogli i efikasnije i jednostavni je jednostavni je kontrolirati eventualnu pandemiju bolesti u Hrvatskoj. Isto tako kada govorimo o cijepljenju, cijepljenje u Hrvatskoj je prošireno. Međutim, o tome se nedovoljno čuje i struka. Zadnja nazovimo afera, ali zadnje pitanje je cijepljenje protiv HPV virusa gdje su naši gradovi krenuli u cijepljenje u cijepljenje djevojčica protiv HPV virusa, kao što je to Europa učinila i Španjolska. Međutim epidemiološka služba, odnosno Zavod za javno zdravstvo se nije u dovoljnoj mjeri uključio u tome da razjasni i da da određene smjernice kada, u koje vrijeme i koje skupine treba pokrenuti. Ono što je Zavod za javno zdravstvo je izdao jedan jedan naputak u kojemu su pobrojani mogućnosti koga cijepiti, kada cijepiti, međutim je u svakom slučaju zbog nekoordinirane akcije izostalo to da su gradovi krenuli u u cijepljenje, a da je izostala centralna ili politika na razini države, kao što je imamo za druge bolesti kao što su cijepljenja djece, kao što je hepatitis itd. Za HPV smo ostali u ovom trenutku na mjestu da su gradovi krenuli u cijepljenje, a da nemamo doktrinu i da nemamo centralni, odnosno nemamo stav Zavoda Zavoda za javno zdravstvo o tome da li treba cijepiti, ne treba cijepiti, koga, kada i u koje vrijeme. U svakom slučaju to govori u prilog da nam treba jedna centralizirana, odnosno jedna služba koja bi objedinila epidemiologiju na razini svih Hrvatskoj osnuje centar za kontrolu bolesti koji bi u svakom slučaju omogućio bolju kontrolu bolesti koje nas čekaju i koje su neminovno će doći u Hrvatsku bez obzira koliko mi to željeli ili ne. U svakom slučaju SDP će podržati prijedlog zakona, jer mislimo da je to poboljšanje, ali mislimo da na tom području se može napraviti još dodatnih pomaka. Hvala lijepo. Hvala. Jedan ispravak gospođa zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, potpredsjedniče. Ispravila bih kolegu koji je rekao da Hrvatski zavod za javno zdravstvo se nije uključio u ovu kampanju HPV, protiv HPV virus za cijepljenje. Što je netočno jer mislim da u svakom gradu je Hrvatski zavod za javno zdravstvo se uključio. Dapače, on je čak, i raspisuje natječaj za kupnju cjepiva HPV. Međutim, ono što, moram vam reći da iskustva o samom cjepivu nema niti u svijetu. A budući da nemate iskustva o djelovanju cjepiva za HPV virus, ne možete odrediti točno određene smjernice ali se roditelji moraju informirati od dosadašnjim saznanjima. I upravo u tome Hrvatski zavod za javno zdravstvo je uključen koji zajedno sa Klinikom za infektivne bolesti organizira po gradovima predavanja po školama. Dakle, roditelji su informirani. O svakom roditelju ovisi da li će on nakon te informacije svoje dijete cijepiti ili ne. Hvala. Jedna obavijest, ja bih molio zastupnike i zastupnice da u 12 sati budu u sabornici jer bi u 12 sati bih predložio dopunu dnevnog reda sa Prijedlogom izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu sa pratećim zakonima i prijedlozima. Prijedlozima Odluke o izboru sudaca Ustavnog suda i još nekim zakonskim prijedlozima. Tako da molim da zastupnici i zastupnice budu u 12 sati u sabornici kako bi mogli obaviti dopunu dnevnoga reda. Mi ćemo najvjerojatnije u ponedjeljak raspravljati o Izmjeni i dopuni državnog proračuna. Molim da odbori ukoliko još nisu, da zakažu sjednice, znam da je Odbor za financije i državni proračun zakazao sjednicu Odbora za sutra u 9 sati, da još drugi zainteresirani odbori također zakažu sjednicu u svezi proračuna, tako da bi moglo biti sve spremno za raspravu u ponedjeljak. …/Upadica se ne čuje./… Zato što od rasprave mora proteći puna tri dana. Šta se buniš kada trebaš raditi./… Mora proći, ponedjeljak se ne računa, dakle, utorak, srijeda, četvrtak, mora tri dana i dakle petak je dan glasovanje. Gospodin zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče. Ovdje pred sobom imamo jako važnu temu, jedan izvanredno važan zakon pod oznakom P.Z. 305.. Ali ja bih prije uvodno samo rekao jednu stvar, bez obzira što je ovaj kut rasprave odnosno sistem složen tako da govorimo o epidemiološkoj zakonskoj situaciji, ovaj čas istaknuti kliniku za zarazne bolesti koja dokazuje jednu visoku profesionalnost i veliku kvalitetu hrvatske medicine koja izuzetno dijagnostički rješava sve situacije koje su joj u pameti. Što se tiče kronologija, događaja zakona, 13. srpnja 2007. godine Hrvatski sabor donio je Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Narodne novine br. 79/07.. Navedeni je Zakon donesen zbog potrebe usklađenja domaćeg zakonodavstva Europske unije u Poglavlju 28. Zaštita zdravlja i potrošača. A u rujnu 2008. godine Hrvatski sabor donio je novelu navedenog zakona radi daljnjeg usklađenja zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije u Poglavlju 28. Zaštita zdravlja i potrošača. Znači uzimajući u obzir obaveze utvrđene međunarodnim zdravstvenim propisima, zakonski prijedlog dopunjuje se novim člankom koji se uređuje slanje obavijesti o pojavi zarazne bolesti, epidemije ili druge opasnosti po zdravlje od međunarodnog značenja koju prema međunarodnim zdravstvenim propisima Hrvatski zavod za javno zdravstvo upućuje u IHR sustav ranog uzbunjivanja Svjetske zdravstvene organizacije uz istodobno upućivanje i u mrežu za rano obavješćivanje Europske unije te način slanja obavijesti u skladu sa dokumentima Europske komisije ili posebnim službenim zahtjevima. I sada ću proanalizirati neke članke koji su vrlo važni. Znači članak 60. se mijenja i glasi: "Prijenos umrlih osoba koje nisu bile pokopane i koje nisu umrle od zarazne bolesti iz članka 59., stavka 1. ovoga Zakona obavlja se na području Republike Hrvatske ili iz Republike Hrvatske u inozemstvo na temelju sprovodnice koju izdaje sanitarni inspektor nadležan prema mjestu smrti tih osoba. Sprovodnica za prijenos osoba iz stavka 1. ovog članka u inozemstvo izdaje se uz prethodnu suglasnost nadležnog tijela za unutarnje poslove.". Članak 61. mijenja se i glasi: "Umrla osoba može se prenositi iz inozemstva u Republiku Hrvatsku na temelju sprovodnice koju izdaje diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske. Diplomatska misija odnosno konzularni ured obvezan je prije izdavanja sprovodnice zatražiti suglasnost ministarstva ako je osoba umrla od zarazne bolesti, osoba ekshumirana ili je državljanstvo umrle osobe nepoznato ili se ne može utvrditi. Suglasnost iz stavka 2. ovoga članka izdaje se uz prethodno odobrenje Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove. I još ću spomenuti članak, iza članka znači 39. 39. dodaje se naslov iz članka 39. koji glasi: "Kontrola mikrobiološke čistoće objekta." Znači u objektima pod sanitarnim nadzorom provodi se kontrola mikrobiološke čistoće, površine postrojenja, opreme, uređaja, pribora, prijevoznih sredstava i ruku osoba. Što se tiče kontrole mikrobiološke čistoće može se provoditi i u drugim objektima ako postoji epidemiološka indikacija. Nadzor nad provođenjem mjera iz stavka 1. ovoga članka provodi sanitarna inspekcija u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Pravilnik kojim će se pobliže odrediti objekti, učestalost kontrole i normativi mikrobiološke čistoće donosi ministar. I ono što treba istaknuti i provedba ovoga zakona neće zahtijevati dodatna sredstva iz državnog proračuna, Hrvatska Demokratska Zajednica će podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. svoj danas, spomenuo sam onaj podatak preko 50% umrlih od kardiovaskularnih, pozornost javnosti i nije toliko usmjerena na zarazne bolesti i kao što reče kolegica Caparin situacija što se tiče zaraznih bolesti je relativno Zasigurno tu trebamo zahvaliti svim onim entuzijastima koji su cijepili godina, od kampanjskog načina cijepljenja do danas svih ovih mogućnosti u cijepljenima i mnogih cijepljenja u novine vrijeme. Ali isto tako sanitarno-higijenskim poboljšanju sanitarno-higijenskih uvjeta posebice vodoopskrge. I u tom dijelu je vodoopskrba naročito potrebito naglasiti koja uistinu doprinosi tome. Pa evo i u mojoj županiji Koprivničko-križevačkoj posljednjih godina se intenzivno radi na vodoopskrbi i broj priključaka na vodoopskrbu je povećan i nastavlja se dalje u tom smjeru da svako domaćinstvo bude priključeno na sustav vodoopskrbe. No i u tim okolnostima evo prije desetak dana imali smo jednu tematsku sjednicu glede hepatitisa i uistinu kad se spomene da je u svijetu preko 500 milijuna ljudi zaraženo hepatitisom B i C, to dovoljno govori samo za sebe. Pa i prije nekoliko godina se sjećate kada se spomenulo H5N1 onda nam je svima kosa na glavi rasla i uistinu bile su to okolnosti koje su izuzetnu pozornost javnosti uživale, a neki su zaradili eto u toj situaciji izuzetna sredstva. Dakle, u tim okolnostima je potrebito zarazne bolesti držati pod nadzorom i u našoj zemlji je to slučaj. Tu je Zakon iz 2007. o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koji dakle govori koje su to bolesti koje moramo sprečavati i suzbijati, koje su od interesa za našu zemlju i mjere provođenja. Onda je u 2008. donesena novela isto tako koja sve to usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije, poglavlje 28., sad da to ne ponavljam budući je već rečeno. I 2008. je donesen Zakon o sanitarnoj inspekciji, kako su u međuvremenu donesene Izmjene i dopune o lokalnoj područnoj samoupravi. Dakle, pred nama je sada da to izmjenimo i da da uskladimo. Ovaj Zakon o sanitarnoj inspekciji je stupio 1.1.2009. i u tom dijelu su dakle četiri stvari bih ja istaknuo koje su potrebite glede izmjena, a to je ovo što je gospodin državni tajnik spomenuo glede inspekcijskog nadzora, glede iskopavanja, prijenosa, prijevoza umrlih osoba te provedbu inspekcijskog nadzora u tom dijelu. Drugo što se tiče izmjena Zakon o područnoj regionalnoj samoupravi, to je u članku 5. gdje se, to smo imali prošli tjedan, gdje se poglavarstvo dakle zamjenjuje sa općinski načelnik, gradonačelnik koji su župani odnosno gradonačelnik Grada Zagreba, donosi Godišnji plan mjera za suzbijanje zaraznih bolesti. Treća stvar koja je bitna za spomenuti da smo mi do sada bili obvezni u slučaju epidemije i pojave zaraznih bolesti u sustavu uzbunjivanja dakle izvijestiti Svjetsku zdravstvenu organizaciju, to i dalje stoji, ali sada smo dakle isto obvezni istodobno uputiti u mrežu za rano obavješćivanje Europske unije te način slanja obavijest … /Govornik se ne razumije./… dokumentima Europske komisije ili posebni službenim zahtjevima. I četvrto, dakle ovo što je već i rečeno o objektima koji su pod sanitarnim nadzorom dakle uzimanja mikrobiološke čistoće. Zasigurno će sve ove mjere dodatno unaprijediti ovo prevažno područje i zapravo treba podržati. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. Hvala lijepo, potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Državni tajniče, cijenjene kolegice i kolege zastupnici. Ovaj Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojim se utvrđuju zarazne bolesti čije sprečavanje i suzbijanje je u interesu Republike Hrvatske, kao i mjere koje se provode da bi se zaštitilo kućanstvo usklađene su sa europskim zakonodavstvom još 2007. godine. Međutim, novele koje smo imali u 2008. godini nisu bile u potpunosti izvršene pa i evo ovaj dio uz ovaj dio oko gradonačelnika se također usaglašava. Međutim, donošenje dosadašnjih izmjena, posebno novog Zakona o sanitarnoj inspekciji koja je potpala pod Ministarstvo zdravstva od 1.1.2009. donosi i potrebu promjena u navedenom zakonu jer sanitarna inspekcija je jedna od službi koja je brana pojavama, ali i širenjima ovih zaraznih bolesti. Provođenje higijene i rad u higijenskim uvjetima osnova je kako očuvati zdravlje i spriječiti bolest kod pučanstva. Također i sanitarnim nadzorom i postupcima sanitacije uklanjat ćemo mikroorganizme sa pribora i površina u objektima gdje bi njegova prisutnost bila opasnost za širenje zaraznih bolesti uslijed moguće kontaminacije tih površina, pribora, ruku ljudi koji rade na takvim mjestima i sl. Članak 18.a vidimo kojim se obavijest o postojanju zaraze koja je na vrijeme dijagnosticirana, na vrijeme je treba i odaslati, obavijestiti i sve meritorne institucije jer to je jedan od osnovnih preduvjeta da se na vrijeme ta zaraza lokalizira i suzbija. Mislim da je upravo zbog toga i bitno da i ovaj članak se usvoji kao takav. Međutim, još važnije je od toga dijela provođenja sanitarnog nadzora i kontrola mikrobiološke čistoće površina, postrojenja, opreme, uređaja, pribora, prijevoznih sredstava i ruku osoba koje rade u tim objektima. Postavlja se pitanje najobičnije, zašto je to važno. Pa zato što je broj mikroorganizama na navedenim predmetima i rukama ovisi o održavanju higijenskih uvjeta. Upravo ti higijenski uvjeti, posebno se to odnosi na čistoću ruku jer znamo da se mnogo govori o bolestima prljavih ruku, jer upravo te ruke na sebi imaju i stalne ili rezistentne mikroorganizme ili prolazne tranzitne mikroorganizme, a koji mogu u kontaktu sa najvećim brojem predmeta na kojem se nalaze i ti mikroorganizmi, kao što su recimo ručke u toaletu, držači u tramvajima i mnogo tih drugih predmeta koje ruke dodiruju, moguće je prenijeti milijune patogenih mikroorganizama na predmete ili hranu, uzrokovati zarazna oboljenja pučanstva i proširenje na veće dijelove ljudi. Neka istraživanja, recimo iz Amerike, govore da 1/3 Amerikanaca ne pere ruke poslije uporabe toaleta. Kakvo je stanje kod nas ne znam, nemam nekih podataka, ali trebamo znati da je osnova osobne higijene ljudi redovito pranje ruku. Zatim, kontrola mikrobiološke čistoće počinje od kontrole osobne higijene ljudi koji rade na mjestima i objektima gdje može doći do širenja zaraze, ako su neadekvatno higijenski pripremljeni za rad. Isto tako, bris koji se uzima sa površina postrojenja na kojim se proizvodi hrana mora biti u okvirima dozvoljenog, posebno ako želimo tu proizvodnju plasirati u Europu ili svijet. Upravo zbog toga industrijska proizvodnja mora biti pod sustavom koji vrši kontrolu u pojedinim ključnim postupcima i zato HASAP sustav ili Hazard Analysis Critical Control Point postaje nezaobilazan u sigurnosti proizvodnje, praćenja i kontrole tijekom proizvodnje svih čimbenika, a posebno mogućih kontaminacija mikroorganizama. Zato i službe koje rade na tim poslovima moraju imati i adekvatna sredstva i biti dovoljno pripremljene za takove poslove. Pitanje sanitarne inspekcije je u tom slučaju jako značajno, jer imamo slučajeva da upravo ti sanitarni inspektori nemaju mogućnosti da u potpunosti provode svoje zadatke koji su im potrebni zbog nedostataka ne znam prijevoznih sredstava, instrumenata ili nekih reagensa koji su im potrebni. Zato u tome dijelu isto trebamo mislim učiniti mnogo više na tome dijelu. Pitanje same mikrobiološke neispravnosti hrane koju isto rade sanitarni inspektori govori da recimo 5% hrane u Hrvatskoj mikrobiološki je neispravna. Podatak recimo da od salmonele je u 2008. godini liječeno 3664 osobe svakako upozorava, jer loše je ako se broj zaraženih pojavljuje u nekom hotelu ili ugostiteljskom objektu posebno u ovom momentu kada govorimo o turizmu, kad očekujemo od turizma velike mogućnosti mogućnosti i da ne kažem spas našeg gospodarstva, tada svaka pojave takovih oboljenja bi bila kritična za rad i razvoj tog turizma. Opasnosti od zaraza su međutim mnogo veće. Recimo konkretno salmonele danas prema epidemiološkim podacima u obiteljima znači nisu toliko široke, a da se dobro radi isto pokazuje da je u zadnjih 10 godina kada je bilo ne znam prije 10 godina 5000 ljudi liječeno od salmonele, da danas ima 3 i pol tisuće ovo što sam rekao u prošloj godini. Prema tome, vidi se da te službe dobro rade i da ih treba i dalje stimulirati. ostali ovi članci u ovome zakonu predloženih izmjena sigurno doprinose boljoj zaštiti pučanstva. Govori se o ovima umrlima, prijevozu itd. Međutim, ipak mislim da je loše ako sve ove promjene dolaze kao rezultat potrebe izmjene članka 5. stavka 2. gdje se mijenjaju nazivi izvršioca u provođenju ovih zakonskih odredbi, a vezani su za neposredni izbor načelnika, gradonačelnika i župana. Ako je to pokretač to nije dobro jer nama treba zakon da bude što bolji, što svrsishodniji, da bi se što kvalitetnije zaštitilo pučanstvo od prodora zaraznih bolesti. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Goran Heffer. Izvolite.

Tema ovog zakona je naravno zarazne bolesti. Kad govorimo o zaraznim bolestima i evo vežem se pomalo na raspravu mog prethodnika poštovanog kolege Bodakoša svakodnevna higijena je svakako najvažnija preventivna mjera od svih zaraznih bolesti. Toj svakodnevnoj higijeni pristupamo kako tko. I mi sami saborski zastupnici, a isto tako i svi ljudi u svom svakodnevnom životu kod kuće, na poslu, u školi, u razno raznim situacijama u kontaktu s drugim ljudima počesto nesvjesni da li neku zaraznu bolest možemo primiti ili je možemo nekome prenijeti. No, svakodnevna higijena se u svakom slučaju ući od malih nogu i upravo taj element prevencije je ono o čemu trebaju voditi brigu i svi članovi obitelji koji imaju djecu, u kojoj djeca odrastaju. Ali isto tako vrlo veliku ulogu imaju institucije u koje uključujemo djecu od malih nogu. govorim o dječjim vrtićima. Nakon toga naravno osnovna škola, ali vrtići su oni koji daju temelje jednog higijenskog ponašanja djeteta koje će vrlo vjerojatno prenositi dalje kroz svoj život. U više navrata mogli smo u medijima, u novinama, na televiziji vidjeti slučajeve različitih zaraznih bolesti koje su se pojavljivale u vrtiću od kojih su neke na žalost završavale na najtragičniji način. Dakle, smrću djeteta. Vidjeli smo u više navrata u raznim gradovima Hrvatske slučajeve pojavljivanja meningokokne sepse, pojavljivanja hepatitisa različitih oblika, pojavljivanja salmonele itd. pri čemu je bilo rekoh i smrtnih slučajeva. O nekakvim zaraznim bolestima dišnih puteva koje svakodnevno, zaista svakodnevno djeca donose iz vrtića ili odnose u vrtić, od razno raznih prehlada, virozica pa do gripe, svih oblika i vrsta svakodnevno možemo svjedočiti. Naravno, u svemu tome i sami vrtići imaju određenu dužnost, imaju određenu odgovornost, a to je da nauče djecu ono što reče moj prethodnik od malih nogu da pravodobno se štite u prvom redu pranjem ruku. Zatim, higijenom u odijevanju, higijenom u ponašanju, dakle u igranju, u obavljanju svih onih aktivnosti koje djeca u vrtiću obavljaju. Ja vjerujem da se u svim vrtićima ljudi koji se bave djecom ponašaju na najbolji mogući način. No, počesto i sami uvjeti u kojima vrtići rade jednostavno su na takvoj razini da unatoč zalaganju ljudi koji rade u vrtiću, koji s djecom imaju da kažem zadaću da izgrade neke početne elemente njihovoga života ne uspijevaju tu djecu niti zaštiti, niti kao zdravu djecu da kažem poslati svaki dan kući nakon boravka u vrtiću. O ovim stvarima smo mi razgovarali i prošle godine kada smo imali na dnevnom redu državne standarde za predškolski odgoj u kojima je već tada bilo riječi o tome u kojim uvjetima recimo vrtići rade. Ja vjerujem da će i ovaj zakon ukazati na određenu problematiku koja postoji kod zaraznih bolesti i upravo na ulogu vrtića u tom smislu. Naravno, postoje vrtići u kojima se radi po načelu “koliko para, toliko i muzike“, dakle ako nema dovoljno sredstava dio tereta se prenosi na roditelje. Ponekad roditelji nisu jednostavno u mogućnosti zadovoljiti sve ono što bi trebalo zadovoljiti da bi djeca bila opremljena u smislu tih nekakvih higijenskih uvjeta. Ja vjerujem, ponavljam da će ovaj zakon ukazati na sve te dodatne elemente, stoga ga pozdravljam i vjerujem da će unaprijediti našu zaštitu od tih zaraznih bolesti u tim malim ljudima, dakle u djeci, što bi kasnije pružilo mogućnost da se ta djeca razviju u zdrave ljude i da budemo još zdraviji kao nacija, odnosno kao država. Evo, hvala lijepa. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Dražen Jurković. Izvolite. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče, zahvaljujem se uvaženi zastupnici. Naime, evo meni je drago prije svega što su se u nekim raspravama, evo potvrdile i neke moje prijašnje rasprave, a to je da je sustav javnog zdravstva u Republici Hrvatskoj dobro organiziran, da ima dugu tradiciju, da ima dobre institucije, da ima dobru struku i u svojim, evo iznošenju svojim pokazateljima o pojavnosti zaraznih bolesti i sprječavanju zaraznih bolesti i epidemiološkoj slici, dakle i zastupnik Mrsić je to svakako potvrdio. Dakle, sustav javnog zdravstva u Republici Hrvatskoj funkcionira na odgovarajući način, ali svakako da određena poboljšanja sukladno novim izazovima struke su zasigurno potrebna. Naime, što se tiče osnivanja nove institucije Centra za kontrolu bolesti, dakle to bi bilo neki pandan … /Govornik se ne razumije./ … ako sam vas dobro razumio u Atlanti. Mislim da je upravo Hrvatski zavod za javno zdravstvo ono što razumije./ … u Atlanti, ali da li je on organizacijski ovoga trenutka, strukturno, stručno spreman preuzeti tu odluku, to je drugo pitanje. Dakle, nisam i mislim da ne bi bilo dobro osnivati nove ili paralelne javne zdravstvene institucije, ali svakako porazmisliti o ovim novim stručnim izazovima koje novo vrijeme, dakle producira, zasigurno je tako i slažem se s ovim da bi u sustavu javnog zdravstva, odnosno što se tiče same i epidemiologije kao struke trebalo porazmisliti i o ovim novim momentima koji se javljaju što se tiče ne samo zaraznih bolesti, nego što se tiče strukture patologije bolesti inače u Republici Hrvatskoj. Što se tiče epidemioloških indikacija, ja mislim da je tu stvar potpuno jasna. Dakle, epidemiološke indikacije postavlja struka, odnosno liječnici specijalisti epidemiolozi u zavodima za javno zdravstvo i liječnici specijalisti javnog zdravstva. Dakle, nakon epidemiološkog izvida u Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti postoje protuepidemijske mjere koje su definirane kao opće i posebne protuepidemijske mjere i sukladno tome i provjera mikrobiološke čistoće spada u posebne protuepidemijske mjere, a inicira ih dakle liječnik specijalista epidemiolog. Što se tiče procedure donošenja pravilnika, dakle pravilnici se donose dakle na inicijativu, to je ustaljena procedura, na inicijativu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dakle pravilnike donosi ministar i pravilnike inicira i izrađuje struka. Evo, mislim da je to, zahvaljujem vam se i predlažem da prihvatite ovaj zakon, odnosno izmjene i dopune ovog zakona. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu.